Hvala na

Prelazimo dakle, na sljedeću točku dnevnog reda: - Konačni prijedlog Zakona o fiskalnoj odgovornosti, drugo čitanje, P.Z.E. br. 403. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske na temelju čl. 85. Ustava RH i čl. 172. u svezi s člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora.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 Pozivam poštovanog ministra financije, g. Zdravka Marića, da nam da dodatno obrazloženje prijedloga zakona. Izvolite ministre. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene dame i gospodo zastupnici, evo u idućih 30 min ja ću predstaviti ovaj prijedlog, odnosno Konačni prijedlog Zakona o fiskalnoj odgovornosti. Kao što smo o njemu govorili i u okviru prvog čitanja, tada je već bilo apostrofirano, da je ovaj prijedlog zakona s jedne strane provedba direktive Vijeće EU, a s druge strane naravno i naša odgovornost i briga za javne financije za fiskalnu politiku i sve što je naravno usko vezano uz to. konačni prijedlog zakona, donosi ključne novosti, ja bi rekao u 2 osnovna područja. S jedne strane to su fiskalna pravila ili fiskalni kriterij, koji će po novome biti 3. Dakle, 3 osnovna fiskalna pravila, s jedne strane to je pravilo strukturnog salda, strukturni saldo je na, možemo ju nazvati tako i tehnička kategorija koja u prijevodu znači da od ukupne bilance i ukupnog proračunskog rezultata, vi izvlačite i izbijate onu tzv. cikličnu komponentu, ovisno o tome, da li je faza vašeg gospodarskog ciklusa u ekspanziji ili eventualno silaznoj silaznoj putanji i li recesiji. Kako god bilo, pravilo strukturnog salda, je nešto što se primjenjuje već i na sve zemlje članice EU, poglavito one koji su u eurozoni pa tako između ostaloga i Hrvatska je i već sada u obvezi primjenjivati određene parametre, odnosno, ispunjavati parametre poglavito nakon što je izašla iz procedure prekomjernog deficita. S druge strane to je pravilo rashoda u pogledu održivog kretanja rashoda, uvodi se upravo ovo pravilo, gdje rast rashoda općeg proračuna ne smije prelaziti referentnu protunacionalnu stopu rasta BDP-a koji se utvrđuje sukladno pravnim odredbama EU. I na kraju je pravilo javnog duga, dakle, za sve zemlje koje imaju razinu javnog duga preko 60% BDP-a, Hrvatska je među njima, odredba je ta, da se onda mora godišnje, minimalno smanjivati taj udio javnog duga u BDP-u za najmanju 1/20 razlike između trenutne razine i tih 60%. Ja ću vam to prevesti u rječnik i brojke Hrvatske i javnih financija i fiskalnih politike Hrvatske. Dakle krajem ove g. mi očekujemo i projiciramo da će javni dug biti smanjen na 74,6. To je dakle nekih 15% bodova više od ovih 60% što je referentna vrijednost, što bi u prijevodu značilo da mi nešto ispod 1% bod bi trebali smanjivati i u godinama koje slijede naš javni dug. Prema prijedlogu proračuna o kojem smo upravo završili raspravu, kao i srednjoročno u okviru koji smo donijeli, Hrvatska bi 3 puta brže smanjivala udio javnog duga u BDP-u i to sada nije samo pogled unaprijed u smislu nekog obećanja, to se zaista stvarno i događa, protekle 3 g. ako gledate sa tom korekcijom na 74,6 u ove 3 g. gotovo 10% bodova je smanjen udio javnog duga u BDP-u. S druge pak strane u ovom zakonu, važno je pitanje neovisnosti povjerenstva za fiskalnu politiku, ono je definirano upravo tako, stalno, neovisno i samostalno tijelo. Dakle, za rad povjerenstva potrebno je osigurati odgovarajuće financijske resurse i stoga s ovim zakonom i predviđa da se i definira povjerenstvo kao neovisno i samostalno. Na taj način se jača njegova uloga, ali i naravno i njegove nadzorne funkcije u smislu provedbe fiskalne politike u cijelosti, i sve u cilju unapređenju sustava javnih financija. Što se tiče razlika u odnosu na prvo čitanje, ima nešto nomotehničkih promjena, ali ima jedna, koja se tiče, možda možemo reći tako, sustavnije i suštinske stvari, a to je da se pojačava pitanje izvještavanja od strane vlade, kako prema povjerenstvu, a tako posebno naravno i prema europskoj komisiji govorimo i o …/Govornik se ne razumije./… fazi, ali poglavito naravno i o ex post fazi. Eto, to je sve, uspio sam to ipak i skratiti, u odnosu na prvotno predviđenih 30 min. Hvala. Zahvaljujem poštovanom ministru na ovome obrazloženju prijedloga zakona. Imamo nekoliko replika, poštovani kolega Branimir Bunjac, izvolite. Hvala lijepo ministre Marić, moram jednostavno ovo reći, naime, cijeli dan sam ovdje zatrpan porukama građana da im omogućite isplate božićnice na ruke, onima koji imaju blokirane račune. Pa evo, molim vas, ako možete nešto učiniti za njih, to nije moja molba, ja vam samo prenosim njihovo. Znači to je božićnica je zaštićena od ovrhe, ali njihovi poslodavci i dalje to isplaćuju na te blokirane račune, i oni mole ako mogu dobiti te božićnice na ruke, ako možete donijeti neku uputu ili naputak jedinstvenu na razini vlade, pa da se eto, oni ove g. obraduju tim božićnicama, jer mi to jako puno znači, ta sredstva jednostavno ljudi nemaju. Hvala na razumijevanju. koji rade a pod ovrhama su blokadama da im omogućite, donesite uredbu da im se isplaćuje na ruke jer banke su sačinile takve ugovore da više niko ne može dobit plaću u gotovom novcu što je neprihvatljivo. Međutim, htio bih vas nešto pitat vi želite srušiti u red javni dug, vi vi dobro znate vi ste doktor ekonomije da 70 milijardi kuna državnih obveznica drže mirovinski fondovi odnosno u drugom stupu jel tako, pa jel vam sad jasno da tih 70 milijardi čine javni dug. Prema tome, ajmo transformirati ono što predlaže Stranka Promijenimo Hrvatsku drugi mirovinski stup i mi ćemo javni dug smanjiti na 55% a ne na 60% kolko vi sad težite. Ajmo to napraviti dajte donesite državničke odluke nemojte cic po mic tamo vamo ugađat bankama i mirovinskim fondovima nego dajte da napravimo pravi potez …/Upadica: Hvala poštovani ministre nisam vam uspio jutros replicirati jer sam replicirao premijeru, a sada ću vam postavit jedno pitanje. Zašto proračun za 2019. uspoređujete sa originalnim izvornim proračunom za koje znamo da se neće ostvariti umjesto da ga uspoređuje s rebalansom za 2018. godinu? Jeste li svjesni da na takav način obmanjujete građane, hrvatsku javnost i nas ovdje kao zastupnike? **Brkić, Milijan (HDZ)** Dakle mi govorimo o Konačnom prijedlogu Zakona o fiskalnoj odgovornosti i ja vas lijepo molim da se držite teme, izvolite poštovani gospodine ministre odgovor. **Marić, Zdravko** Hvala poštovani podpredsjedniče, uvaženi zastupniče, kasni sat, a i da je rani i kasni mislim da su teške riječi koje ste sad upravo uputili ali vi kao saborski zastupnik najbolje znate, ali evo ja ću iskoristiti svoje pravo kao odgovor da opet vam još jedanput pojasnim. Dakle, koji je proračun za 2018. u ovom trenutku na snazi, originalni proračun, jel Hrvatski sabor izglasao rebalans proračuna za 2018. kolko ja znam nije, mi smo o njemu raspravljali ali on nije usvojen. Dok nije usvojen nije ni na snazi. Tako da s tim u svezi mi smo prijedlog proračuna sukladno Zakonu o proračunu i svim pravnih aktima RH i stavili kao što to i je naša obveza. Hvala. Poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi ministre vi ste govorili da ćete zapravo slijedeće godine tek svesti javni dug na 75% BDP-a, moje pitanje je u kontekstu toga što premijer očito gura Hrvatsku u euro zonu, međutim mi ne zadovoljavamo kriterije nominalne konvergencije, znači mora biti unutar 60% javni dug BDP-a, a vi kažete tek da ćete slijedeće godine doć na 75%, a želite što prije ulazak u euro zonu, a znate da među hrvatskim građanima vlada takvo raspoloženje da nije baš sklono prelasku na EURO i prepuštanju hrvatske kune. Hvala. Hvala lijepo, uvaženi zastupniče što se tiče raspoloženja i na neki način sentimenta i cijele priče oko euro strategije i našeg puta prema uvođenju EUR-a mislim da će biti prilike još da o tome razgovaramo, što se tiče ove nominalne konvergencije to vam stignem odgovoriti. jasno sam maloprije rekao 74,6% BDP-a do kraja ove godine 2018. je projekcija i da se svake iduće godine kao što je to bio slučaj protekle 3 smanjio udio javnog duga u BDP-a za u prosjeku 3%-tna boda godišnje. Kada se uzmu odredbe maseških kriterija i jedan od kriterija koji govori o javnom dugu, maloprije sam ga spomenuo, ako je razina javnog duga preko 60% a onda njegova putanja mora biti najmanje godišnje 1,20-tina razlike. U konačnici u Hrvatskoj to bi značilo negdje od nešto ispod 1%-tni bod godišnje, a mi ga smanjujemo za 3%-tna boda, dakle 3 puta brže od ovih odredbi što znači hipotetski da danas testiramo masteške kriterije i taj kriterij bi ispunili. Hvala. Zahvaljujem ministru Mariću na odgovoru. Želi li možda izvjestitelj odbora uzeti riječ, ne. Hvala lijepo. Otvaram raspravu u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, poštovani kolega Nikola Grmoja, izvolite. Hvala poštovani podpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, poštovani ministre sa suradnicima. Pred nama je novi Zakon o fiskalnoj odgovornosti koji bi za cilj trebao imati osiguranje i održavanje fiskalne odgovornosti i transparentnosti te postizanje srednjoročne i dugoročne održivosti javnih financija. Ono što smo dobili prijedlogom koji dolazi iz Vlade ne ukazuje na mjere kojima bi se postigli zadani ciljevi, nego samo nastoji formalno zadovoljiti zahtjeve koji dolaze iz Europske komisije. Fiskalna odgovornost se prvenstveno odnosi na državni proračun, koji je jedan od najvažnijih akata svakog parlamenta. Oko državnog proračuna nastaju i prestaju postojati vlade i koalicije i proračun je temelj politike svake države. On nije puki financijski plan u kojem se navode prihodovne i rashodovne stavke funkcioniranja države, već bi trebao predstavljati ključan politički i gospodarski dokument i ukazivati na smjer kretanja države, dati strateške smjernice razvoja gospodarstva i društva u cjelini i ukazati koje su ključne promjene nužne kako bi se ostvario toliko željeni gospodarski rast. Mi to dosad nismo imali prilike vidjeti ni u jednom proračunu od nastanka samostalne RH. Proračunima se tepalo da su razvojni i socijalni, a niti su donosili razvoj niti socijalnu pravdu svojim državljanima i onima koji svojim uplatama stvaraju taj i takav proračun, već su uporno povećavali državnu potrošnju uz koju su se povećavale i državne škare koje su vitlale nad glavama poreznih obveznika i uporno rezale i tražile više od realnog sektora gospodarstva. Imajući u vidu takvu praksu i kronologiju događanja u proteklih gotovo 3 desetljeća moramo pozdraviti svaku mjeru koja za cilj ima obuzdavanje javne potrošnje i nastojanje da se uravnoteže državni prihodi i rashodi. Pojašnjenje i proširenje fiskalnih pravila koja predstavljaju temeljnu premisu ovoga zakona teoretski predstavljaju dobar korak k ostvarenju zadanih ciljeva. Pravilo strukturnog salda koji isključuje cikličke ekonomske učinke jednokratne i privremene mjere koje imaju utjecaj na prihode odnosno rashode općeg proračuna i koje trenutnim programom konvergencije postavljano na razini od minus 1,75% BDP-a predstavlja pozitivno postavljen cilj, ali koji je samo jedan korak prema uravnoteženom proračunu. Iz proračunskih projekcija za sljedeće tri godine vidljivo je da je taj cilj ugrožen ukoliko ne dođe do značajnog smanjenja javne potrošnje. Drugo pravilo po kojem proračunski rashodi u načelu ne bi smjeli rasti po stopi većoj od stope rasta BDP-a je osnovno pravilo svakog gospodarenja i ne bi čak ni trebalo biti posebno naglašeno. Ali razumljivo je da se mora navesti kod ovakvih povijesnih obrazaca upravljanja javnim novcem. Ne znam uopće kako bih nazvao situaciju u kojoj ista Vlada i isti ministar predlažu ovakvo zakonsko rješenje, a posljednji proračun s kojim su došli pred ovaj Visoki dom nije u skladu s tim istim pravilom. Treće pravilo proizlazi još iz tzv. mastritskih kriterija koji se odnose na mogućnost ulaska u euro zonu i postavljaju limit prihvatljivog javnog duga na razinu od 60% Vlada i dalje nastavlja s mjerom pripreme za uvođenje eura i ukoliko žele uspjeti na tom putu potrebno je ostvariti ovaj cilj. Sadašnje projekcije upućuju na to da će u 2020. razini – kolega Bulj molim tišinu sadašnje projekcije upućuju na to da će u 2020. razina javnog duga biti na vrijednosti od 70% BDP-a i teško će se uspjeti spustiti na zadanu razinu prije 2023. ili 2024. godine. U zakon se unosi i obveza pridržavanja preporuka Vijeća Europske unije za vrijeme trajanja procedure prekomjernog proračunskog manjka, ali se ne propisuju konkretnije mjere koje bi održivo dovele do što bržeg smanjenja takvog manjka i spriječile njegovo buduće nastajanje. Kada bi prijedlog zakona ovdje završio moglo bi se ocijeniti da se radi o propisu koji mora zadovoljiti zahtjeve tijela Europske unije i spušta propise sadržane u europskim direktivama na nacionalnu razinu. Ali tek sada stupa na scenu sprega socijalističkog pristupa rješavanja problema s razvojem uhljebskih pozicija. U doba jugoslavenskog samoupravnog socijalizma bilo je popularno za svaki problem koji se nije mogao brzo riješiti oformiti komisiju. Na žalost ni danas se nismo puno makli od takvog načina suočavanja s problemima, pa smo i za fiskalnu odgovornost naumili birokratski ojačati već postojeće posebno povjerenstvo. Kao što je već ranije istaknuto, donošenje Državnog proračuna i nadzor nad njegovim provođenjem predstavljaju jednu od najvažnijih ustavnih ovlasti Hrvatskoga sabora. Hrvatski sabor ima od naših državljanki i državljana dobiven mandat da izvršava svoje ustavne ovlasti koje mu aktualna Vlada svojim zakonskim prijedlozima vjerojatno u skladu s premijerovim „mogu što hoću“ pristupom nastoji na određeni način oduzeti. Konkretno kada je u pitanju fiskalna odgovornost i državni proračun u Saboru postoji Odbor za financije i državni proračun kojeg čine 13-ero zastupnica i zastupnika te 6 vanjskih članica i članova i potpuno je kapacitiran za obavljanje svih zadaća vezanih za državni proračun. Ovaj Prijedlog zakona ne samo da potvrđuje ničim utemeljenu potrebu za postojanjem posebnog Povjerenstva za fiskalnu odgovornost, već ga još i cementira profesionalizacijom uloge predsjednice ili predsjednika Povjerenstva te osnivanjem Ureda Povjerenstva u kojem bi se dodatno zapošljavalo državne službenike i namještenike. Ne radi se o financijski značajnom iznosu povećanja proračunskih rashoda, ali nije li tragikomično da zakon koji se bavi fiskalnom odgovornošću i nastojanjem uravnoteženja proračuna iziskuje povećanje proračunskih rashoda? I što je još više tragično za rad tijela bez stvarnih ovlasti. Prijedlog zakona predviđa da navedeno Povjerenstvo čini 7 osoba iz unaprijed odabranih institucija od kojih su neke obvezne podnositi izvješća o svom radu Hrvatskom saboru, a druge poput 4 državna sveučilišta se stavlja u preferencijalan položaj pred drugim znanstvenim institucijama. Nije jasno kakav bi mogao biti realni utjecaj ovog Povjerenstva za fiskalnu odgovornost, kad Prijedlog zakona predviđa da ono samo razmatra, prati, procjenjuje, daje mišljenje o materiji, ali nema nikakvih alata kojima bi moglo stvarno utjecati na barem porast svijesti o fiskalnoj odgovornosti u zemlji gdje nikakve fiskalne odgovornosti nema. Sve što smo dobili Prijedlogom zakona svodi se na to da će Povjerenstvo pisati Ministarstvu financija koje će izvijestiti Vladu, koja će obrazložiti svoje stajalište i tako će pisma, izvješća, analize putovati s jedne na drugu stranu Trga sv. Marka a bez ikakvih konkretnih rezultata i pomaka. Umjesto da se u slučaju odstupanja od zadanih fiskalnih pravila jasno propišu korektivne mjere, zakon predviđa samo birokratske zavrzlame od mjera, izvješća, praćenja novih mjera i tako u krug od starih do novih mjera. Iz svega navedenog može se zaključiti da je dio zakona na žalost veći koji se odnosi na Povjerenstvo za fiskalnu odgovornost potpuno suvišan i na neki način uvredljiv za Hrvatski sabor, jer zadire u temeljno pravo Parlamenta da ima prvu i zadnju riječ kod donošenja državnog proračuna. Predlagatelj je u potpunosti odbacio prijedloge iz prvog čitanja koji ukazuju na to da će Povjerenstvo biti samo birokratsko tijelo za koje ne vidimo stvarnu svrhu postojanja. Kad već mora postojati samostalno Povjerenstvo zanima nas zašto se predlagatelji nisu rukovodili praksom koja bi maksimalno smanjila nam da je to moguće urediti na način da članovi Povjerenstva su imenovani u Povjerenstvo kao počasnu funkciju bez dodatnih naknada, ne dobivaju naknadu koliko su zaposleni u javnom sektoru, primjer Irske, Povjerenstvo je ustrojeno pod okriljem Centralne banke, primjer Estonije, članovi povjerenstva obavljaju svoju funkciju u okviru sudačke ili druge dužnosti na koju su izabrani i nisu plaćeni za to, primjer Francuske, ali naravno, mi nikad, niti jedan pozitivan primjer nećemo primijeniti, osim ako nam se nametne nešto što, od čega zapravo RH nema nikakve koristi, a naš premijer je to dobio kao domaću zadaću, kao što je mnoge stvari ovdje progurao u HS-u jer je to dobio kao domaću zadaću. Sutra u HS-u na Odboru za vanjske vanjske poslove, raspravlja se o Marakeškom kompaktu, a u isto vrijeme se raspravlja o Zakonu o udomiteljstvu. Najbitnija stvar za cijelu Europu se sutra raspravlja u isto vrijeme kada se raspravlja Zakon o udomiteljstvu oko kojeg su stvorili takvu frku ovih dana da mi uopće danas niti smo raspravljali o proračunu, niti će sutra rasprava o Marakeškom sporazumu biti u fokusu javnosti. A to su stvari koje se ovdje na Plenumu trebaju raspravljati. Kada sve zemlje u okruženju izlaze iz Marakeškog Sporazuma s kojima mi trebamo zajedno rješavati pitanje migranata. Kako ćemo rješavati to pitanje ako oni izlaze iz Marakeškog Sporazuma, a naš premijer sutra to gura ovdje u HS-u na Odboru za vanjske poslove, umjesto da se na Plenumu to raspravlja. I to je ponašanje ove Vlade i to je konstantno, evo, i na primjeru ovoga Zakona, degradiranje Hrvatskog Parlamenta i HS-a. Mi o ničemu ne trebamo odlučivati ovdje. A upravo smo mi odgovorni hrvatskim građanima i nama sada premijer Plenković, Branko Bačić, i ostala ekipa idu progurati Marakeški Sporazum na Odboru za vanjske poslove kad nitko uopće ne zna da se ta rasprava događa. Nitko. Tko uopće priča u RH da je sutra u HS-u rasprava o Marakeškom kompaktu. Dobro su ovo odradili. Bildaju na ovome demokršćanske mišiće, HDZ na ovom Zakonu o udomiteljstvu, odavno se zna da će Zakon kao takav, proći, HNS daje Amandmane, oni bildaju ove liberalne mišiće, a ne raspravlja se o onome što nam idu progurati. Marakeški Sporazum će sutra progurati na Odboru za vanjske poslove i mi ćemo se tome sutra oštro suprotstaviti isto kao što se suprotstavljamo ovakvom proračunu i ovakvom Zakonu koji degradira ulogu HS-a. Hvala. Zahvaljujem poštovanom kolegi Grmoji. Prelazimo na slijedeću raspravu. U ime kluba zastupnika HDZ-a, poštovana kolegica Grozdana Perić, izvolite. Poštovani podpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima, kolege i kolegice. Evo, ovo je prijedlog, Konačni prijedlog Zakona o fiskalnoj odgovornosti. Kao što znamo, prvi puta je donesen 2010. godine u doba kaka je ekonomska kriza i recesija bile u punom zamahu i kada je bilo teško držati i prikupljati prihode, a još teže držati na uzdi rashode i tada su se stvorila određena fiskalna pravila time,

preporučuje i daje fiskalna pravila koja se usklađuju sa odredbama Paktu o stabilnosti i rastu, a isto tako preporučava neovisnost i nadležnost Povjerenstva za fiskalnu politiku. Smatramo da ovaj Zakon je dobar i da će doprinijeti održivosti javnih financija i puno veću kontrolu nego je to bilo do sada. Kao što je spomenuto, ovaj prijedlog Zakona utvrđuje 3 fiskalna pravila, Pravilo strukturnog salda, Pravilo rashoda i Pravilo javnog duga. Ovim se želi osnažiti, Povjerenstvo je do sada bilo osnovno kao drugo radno tijelo HS-a gdje gdje je predsjednik Povjerenstva bio i predsjednik Odbora, predsjednica Odbora za financije i državni proračun. Međutim, s ovim novim Zakonom se ono izdvaja, dakle, postaje samostalno na način da se izabire odnosno na prijedlog i raspisivanjem natječaja se imenuje predsjednik Povjerenstva s time da u sastavu su i predstavnici kao i do sada, pojedinih pojedinih institucija, kao što je to Državni ured za reviziju, Ekonomski institut iz Zagreba, Institut za javne financije HNB-a, te Ekonomskih i Pravnih fakulteta. Predsjednik Povjerenstva bi bio u razini, njegova plaća bi bila u visini podpredsjednika Državnog izbornog povjerenstva koji će imati mandat na 5 godina, dok su članovi, isto tako biraju se na 5 godina, ali nemaju status zaposlenika, već su i dalje vanjski članovi, te primaju određenu naknadu za svoj rad. Povjerenstvo za fiskalnu politiku bi bila kao odvojena, kao posebna glava za koju je predviđeno milijun i pol kuna u ovom proračunu. Do sada je Povjerenstvo u ovih 5 godina imalo, izdalo 20 stajališta, koje je bilo u okviru Hrvatskog sabora i ona su bila objavljivana na mrežnim stranicama povjerenstva i održane su 28 sjednica. Održavana su i sastanci sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke i ovim putem evo, mogu zahvaliti mojim predvodnicima, a to je g. Srđan Jurković i g. Goran Marić, koji su vodili to u ovom prethodnom periodu ovo povjerenstvo time su doprinosili da ono bude i preporuke budu što kvalitetnije i neovisnije. A djelatnici stručne službe Odbora za financije i državni proračun su isto tako pomagali u održavanju i u pripremi samih sjednica, bez ikakvih naknada. Na ovaj način, mislimo da se Povjerenstvo za fiskalnu politiku postaje neovisnije, da će na ovaj način itekako doprinijeti kao neovisno tijelo, koje će davati kvalitetne sugestije i isto tako, biti vrlo korisno kod donošenja proračuna, ili funkcioniranja samog sustava. Prema tome, Klub zastupnika HDZ-a podržava ovaj konačni prijedlog zakona. Hvala Zahvaljujem poštovanoj kolegici Grozdani Perić, na ovoj raspravi. Prelazimo na pojedinačne rasprave, poštovani kolega Miro Bulj, izvolite. **Bulj, Evo u jednom trenutku, kolega Gmroja je spomenuo da u nekim državama imamo primjere da im fiskalna odgovornost i ova povjerenstva spadaju na primjer kod kod banaka, centralnih banaka u Hrvatskoj bi trebalo biti HNB, što bi bila katastrofa da bude pod HNB tako govoriti o fiskalnoj odgovornosti, a mi imamo guvernera, guvernera, čovjeka koji je sudjelovao ili omogućio da gospodarski kolaps, doživi najveći koncern, tj. koncern u koga je upalo novac. Tako da jednostavno govoriti o ovome rashodovnoj, prihodovnom dijelu proračuna, o direktivama, uvođenje eura

jednostavno mi što se tiče fiskalne ili bilo kakve odgovornosti ili Centralne banke, apsolutno ovaj parlament, nema nikakvog utjecaja, osim što ima odgovornost pred narodom, tako da je ovo sve ošlo tko zna di. Ali, naravno da to nikoga nije ni briga, jer jednostavna ova ozbiljna rasprava je trebala biti u jutarnjim satim, a kako je kolega Lovirnović predložio, a ne sada u pola noći. Međutim, je činjenica, kada govorimo o o ovim stvarima, o fiskalnoj odgovornosti, onda bi mene interesiralo kod ministra ovo povjerenstvo, što će ono donijeti Hrvatskoj državi, osim ovih milijun i pol kuna, što ćete morati platiti tim članovima povjerenstva koji će vjerojatno biti pojačani iz redova, vjerojatno će biti 2 čovjeka od g. Bačića, 2 ne znam ko će to sve imenovat, kod g. Šeksa i Ive, pardon, premjera Sanadera Plenkovića, vjerojatno i naravno da je to jedan koloplet briselskih činovnika, poslušnika Junkerovh koji će odraditi određenu zadaću za tu gospodu. Spomenuto je ovdje, u ovoj raspravi vrlo bitne stvari, danas smo govorili o proračunu cijeli dan i ovo je povezano sa proračunom. Mi danas u RH, kada govorimo o fiskalnoj odgovornosti, u ovome trenutku, žao mi je što nisam vidio niti jedan stavak članka u ovome zakonu, da jednostavno se prilagođava fiskalna odgovornost prema trgovačkoj koaliciji. Znači da vidimo kako i na koji način se istrgovalo, pa da vidimo tko je koliko i na koji način može istrgovati unutar proračuna i na koji način se može definirati. Jer da vas je briga, ministre smješno je, onda zasigurno Hrvatska neb bi bila najgora. Pa ću vam nabrojati po čemu, Hrvatska ima najmanje mogućnosti upisane djece u dječje vrtiće, apsolutno o tome, nitko ne vodi brigu, ni ministrica obrazovanja, osim P.R. službe. Hrvatsko gospodarstvo, hrvatska poljoprivreda, nikada se više nije subvencioniralo i davalo subvencija, a nikada veži uvoz. u 2018. pola godine u odnosu na 2018. 300 milijuna dolara ili 2 milijarde kn, smo uvezli više prehrambenih proizvoda, pa tako imamo primjer da više više se poljoprivrednih dobara u RH, voćaka i spila poljoprivrednih dobara i zaore, nego. Uvozite znači ovo je uvozni lobij, vi jednostavno, ovo je bacanje magle u oči, jer u ovome trenutku kada pogledamo tko nam vodi financijski sustav, tko je na čelu HNB-a? Znači to je ta ekipa koja je bila, evo kolega Bačić je bio, on se more bolje reći, tko je bio tamo, kada je bilo predstavljanje knjige Martine Dalić koje je on ovdje s dušno branio u nekoliko navrata,

s vinima, crnim bijelima, zavisi, ne briga ga uopće financijska stabilnost, niti mi kao Sabor imamo bilo kakav utjecaj. Pa čak smo mi i tražili ovdje u Parlamentu, nekoliko puta, da barem imamo eto Državnu reviziju. Pa kakva je to odgovornost kolege su spomenule Bunjac i Lovrinović, kada banke ovrše ljudima božićnice ili nekakve takve ovaj simbolične naknade, kad recimo kažu da 2 milijarde ili 5 milijardi kuna damo brodogradnji da se grade brodovi da se ulaže u brodogradnju subvencija i kaže revizija se nije koristila u skladu sa zakonom to je da nije se namjenski koristila i nikoga to nije briga 5 milijardi kuna uzeo Debeljak Končaru ne znam tko uopće nije bitno i o tome se uopće ne priča. To nije bitno, ali je bitno da se omogućilo da banke imaju 4 milijarde kuna godišnje dobiti kroz naknade, provizije kolko ima 500-tinjak, bitno je da teleoperateri imaju najveću dobit u RH i da to izvlače vanka, naravno da se to ne smije spomenut i nema u medijima, nit mediji pišu o ovim problemima što govorimo bez obzira što ne poštivaju zakone RH, bahate se i mi govorimo o nekakvoj odgovornosti i o zakonu o nekakvoj odgovornosti. Nit ima odgovornosti nit je koga briga za odgovornost, ovo je isključivo evo jedino bi mogao dat amandman ako uvatim vrimena da se ovdje stavi da se kako se trgovačka koalicija dogovori da se u skladu s time i odredi proračunska fiskalna odgovornost jel je proračun i donesen na način trgovačke koalicije u skladu sa Šeksovom montažom, ovdje ovaj parlamentarne većine koja je nedemokratska, protiv volje naroda RH, prema tome jednostavno na ovaj način, jednostavno na ovaj način ovaj zakon i nema smisla bez tog amandmana, jer u Hrvatskoj ako nema trgovine političke nema uopće smisla da se ovde raspravlja. El da je drugačije kolega Bačić, vidim da ste dali repliku, onda bi bili prošle godine izbori, onda bi bili izbori i na demokratski način bi vi ovaj bili izabrani novi predstavnici zastupnici, ali ne može se jednostavno nije se to moglo. Nije se to moglo napraviti jel tako su odredili oni koji upravljaju sa vama. još jednom evo na kraju bi rekao da me isto razočaralo kad sam vidio da je jučer govorimo o vrlo bitnom kolki su poslušnici naši političari i dodvorice da se jučer kad se govori sutra kad se treba govoriti o najbitnijem zakonu gdje je to trebalo biti u parlamentu gdje je triba narod Marakeški sporazum, da je se u isto vrijeme sazivaju i drugi odbori i da se pokušava usmjeriti na drugu temu jer treba se otkupiti Andrej Plenković i povratiti to svoje demokršćanstvo koje nikada nije bio nit ga je brige za demokršćanstvo a to je zbog toga šta je ciljano Lovre Kušćević ministar koji se pozdravlja često Hvaljen Isus, on je tu koji je namjerno ovaj ukinuo referendum i drugo koji je progurao Istanbulsku konvenciju. I sad, e sad triba Marakeški sporazum opravdat kako, ah dat će HNS oni su liberali amandman, da su oni za udomitelje ovaj istospolne a obitelji a da će ovaj, a da će oni ovaj na ovaj način će reagirati. Znači on samo tu pere savjest, nit je nizi brige za djecu oni peru svoju savjest i sad pred europske izbore oće bildat mišiće svoje demokršćanske, a HNS svoje liberalne, a njiovi mišići su isti. Dodvorništvo, sluganstvo, lobiji od energetskih, bankarskih, gospodarskih, poljoprivrednih svih lobija. To je činjenica. Nemoj sad ste bi vi najveći demokršćani, vi vidite daje vam HNS snažni jaki Ivana Vrdoljaka, daje vam amandman a Plenković odlučno ne u stilu Sanadera sa lukom u zraku uhitit, locirat, transferirat poslušno, bahato, bog na zemlji. E neće ići tako, e neće vam ići tako narod vas je pročitao Ministre nema ga ovdje unesite ovaj amandman ako nemamo vremena ako možete znam da je prošlo prvo čitanje stavite da se ovde u povjerenstvu bude tj. zakonu da bude trgovačka koalicija kako odradite a tako mora biti u proračunu raspoređeni prihodi u rashodovnu stranu jel na taj način jednostavno funkcionirate. A to oće li bit omogućeni djeci vrtiće, oće li dvije trećine Hrvatske brdsko-planinska područja i potpomognuta područja funkcionirati to apsolutno nikoga nije briga. Dvi trećine Hrvatske su u raspadu, a vi se ovim zakonima rugate, bildate mišiće sa HNS-om oko nekih amandmana tamo da se rugate sa djecom, niti su vam djeca u centru pažnje nit vas je briga za dicom. Da vas je briga za dicom onda bi imala sva djeca i besplatne udžbenike, sva djeca bi imala vrtiće,

na ovoj raspravi. Imamo nekoliko replika, poštovani kolega Marin Škibola, izvolite. **Škibola, Marin (Nezavisni)** Hvala poštovani podpredsjedniče sabora, gospodine Bulj spominjali ste guvernera Vujčića, spominjali ste HNB, mene zanima mene zanima kako gledate na situaciju gdje je guverner Vujčić nedavno dobio nagradu određenih stranih kreditora kao da je on obavljao dobar posao u RH. Onaj koji Onaj koji je malo više informiraniji on zna da je i Rohatinski isto takve nagrade dobivao, zašto se zapravo te nagrade od tih stranih kreditora dobivaju u stvarnosti, jer oni su proglašivani kao neki najbolji guverneri, malte ne u EU, a vidimo da je Hrvatska u tolikim blokadama znači da su, da je ogromna nelikvidnost, znači da imamo preko 300 tisuća ljudi u blokadi, da imamo ljude koji skapavaju u dugovima, a oni dobivaju nagrade. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem, kolega Škibola. Odgovor kolega Bulj, izvolite. Dali mu nagradu oni koji ga i drže i za koje rade, Vujić da je to ima veze sa HNB-ci onda bi sasvim drukčije taj monetarni sustav i stabilnost bi drugačije djelovala, jer čovjek je dao, omogućio on i njegova ekipa u Vijeće stabilnosti za 10 milijardi kuna mjenica bez pokrića Todorić i njegov Agrokor al to bi ministar Marić puno više morao znati, mogao bi odgovoriti koriste bez pokrića a ministar Marić zna točno i dobro zna šta znači koristiti 10 milijardi kuna mjenica bez pokrića u Agrokoru dok ste bili, to je koristio Todorić, on može to bolje objasniti a ne ja laik, mislim ja sam laik. Ali je činjenica ja sam čak digao kaznenu prijavu, nema nikakav odgovor državnog odvjetništva a nagradili su ga oni za koje radi. Radi za strane interese, strane lobije tako je i formirana EU na način da lobiji imaju svoje ljude i mi smo zato na repu EU. Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanom kolegi Bulju. Sljedeća replika poštovana kolegica Ines Strenja. Izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. Pa ja neću govoriti o tako visokoj razini državne, govoriti ću o fiskalnoj odgovornosti i za neke druge niže razine a to je konkretno situacija sa psihijatrijskom bolnicom Lopača gdje 4 subjekta brišu ruke od katastrofalne situacije u toj bolnici i kažu da nije odgovorna. Bolnica Lopača, psihijatrijska bolnica Lopača je ona koja je izgorjela gdje je čovjek poginuo, 18 teško ozlijeđenih je morala biti evakuirana, premijer je došao u sred noći i obećao pomoć. Dakle, jedina gradska bolnica u Hrvatskoj. Grad Rijeka ne može povlačiti decentralizirana sredstva, županija kaže da mora biti osnivač taj koji povlači sredstva, Ministarstvo financija kaže da se obrati Ministarstvu zdravstva, Ministarstvo zdravstva da se obrati Ministarstvu financija. Tko je odgovoran nitko, bolnica propada u njoj liječnici i sestre imaju najniže plaće u Hrvatskoj jer se interno na osnovu toliko koliko novca ostane pravilnikom preraspodjeljuje i ne primjenjuje se kolektivni ugovor. To je fiskalna odgovornost, znati odgovoriti ustanovi koja se već obraćala Ministarstvu financija tko je odgovoran da decentralizira sredstva za tu bolnicu. Znači evo ja preporučujem tamo biračima da glasaju za HDZ i HNS, jedino će tada dobiti novac. Jedini ti je primjer i funkcioniranje ove države i ostali su jedini ljudi koji su vezani uz .../Govornik I ta djeca ostaju i na taj način funkcionira jer 3 tisuće ljudi zaposliti, ja sam čak u županiji predložio da izgrade jednu u Splitsko-dalmatinskoj gdje je HDZ na vlasti jedan kat zgrade, da ljudi ne hodaju po hodnicima, hodaju po kafićima, mladi nemaju mjesta. Znači ja sam čak 4 stolice donirao županu jer žao mi je te mladosti koju primite da nemaju gdje sjesti. Ja sam uzeo 4 stolice odnio županu i donirao iz svog novčanika i dobro bi bilo da napravi se projektna dokumentacija u ovome isto zakonu za te nove u trgovačkoj, da bude i dokumentacija za izgradnju tih institucija gdje će ljudi biti primani. Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolega Bulj na odgovoru. Sljedeća replika poštovani kolega Nikola Grmoja. Izvolite. Hvala. Poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Bulj, nakon rasprave kolege Pranića na proračunu gdje je potpuno demontirao i ovu politiku HDZ-a i sve što oni čine i sa ovim proračunom, gdje obećavaju stvari koje su obećavali još 2007. pa smo imali situaciju da evo kolega Bačić koji je sada predsjednik Kluba HDZ-a je 2007. otvarao ili '09.-te, '09. otvarao tunel Ravča-Drvenik a kolega Borić ovdje koji je glavni Jastreb HDZ-a je u isto vrijeme tada u Kalmetinom ministarstvu bio pomoćnik kada su se farbali tuneli i otvarali projekti za koje ni danas nemamo projektnu dokumentaciju. I to je odgovornost, odgovornost prema narodu ali evo, ono što je žalosno da i oni i dalje vladaju Hrvatskom. Ali ja se nadam da će se vratiti naša mladost, da će se vratiti oni koji žele promjene i da će ova Hrvatska biti ponovno onakva kakva treba biti. Zahvaljujem poštovanom kolegi Grmoji. Odgovor kolega Bulj. Izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Ja bih od kraja, vjerujem da će se naša mladost vratiti ali je činjenica da, dobro ste sada kazali da se o kakvoj mi odgovornosti govorimo kada kolega Bačić otvara istu stvar.

točno izborni ciklus, vidi se debljina asfalta za predsjedničke izbore svako 4 godine, jedino što to radite. Nema se više gdje kokoš uprpati. Asfaltirate, trošite novac bez veze, znači. Znači .../Govornik se ne razumije./... nemoguće gdje vi vladate. Samo ste zacrnili a nigdje radnog mjesta, nigdje mladih.

Konačnog prijedloga zakona o fiskalnoj odgovornosti. Sljedeća replika poštovani kolega Ante Pranić, izvolite. **Pranić, Ante (NLM)** Hvala uvaženi potpredsjedniče. Kolega Bulj vi ste uspoređivali u svojoj raspravi Hrvatsku u mnogo čemu. Mene iskreno najviše zabrinjava ali mislim da bi i sve kolege trebalo zabrinuti kada gledamo rast BDP-a u Hrvatskoj i kad gledamo okolne naše susjedne zemlje od Slovenije, Mađarske, Srbije, Rumunjske i Bugarske, da ne govorimo o nekim drugim zemljama koji itekako imaju veći rast BDP-a A zašto se to kod nas ne događa? Jednostavno ne želi netko reći da treba podijeliti 10-ak tisuća otkaza, da trebamo digitalizirati javnu upravu, da trebamo ubrzati gospodarstvo. Druge su te zemlje odrasle, napravile su te, Vlade koji su to napravili su izgubili, ali su sačuvali ljude u tim zemljama zbog neprovođenja reformi u Hrvatskoj danas se naša mladost nalazi u Irskoj, Njemačkoj i zapadnim zemljama i to su visoko obrazovni ljudi. Mi stvorimo visoko obrazovane ljude koji se ne mogu zaposliti u Hrvatskoj zbog ovakvog gospodarstva a gospodarstvo ne može biti konkurentno ako nemamo digitalizirane procese, odnosno kad još u 21. stoljeću je glavni papir. Poštovani kolega Pranić, naglasio sam prije vaše replike da se držite teme koje se niste uopće držali ali nisam vas htio prekidati. Pa evo sad kolega Bulj, Kolega Pranić, dobro ste reli da u fiskalnoj odgovornosti je vidljiva, evo vidiš tako vas i predsjedavajući upozorava kako to sve lipo cvita, kako je to sve lijepo, da se okrenete lijepim stvarima, člancima koji su napisani u ovome zakonu koji su, jedna evo magla tj. obmana,

ključ bi trebao biti u ovome Parlamentu. Mi apsolutno o ničemu ne odlučujemo. Sve se odlučuje kod Junkera, Truska, Makrona i tu je premijeri dosadašnji su vrlo vješti. Odnesu malo loze ili eventualno šljive Junkeru i to se dogovori, pa vidimo da se čovjek bespotrebno ljulja i to je Europska unija i zbog toga mladi ljudi odlaze. Više poslušnika, nego onih koji se bore za narod i za što ih narod bira. Vrlo malo je ljudi koji su izabrani da se bore za narod, to je najveća šteta. **Brkić, Milijan Sljedeća replika poštovani kolega Branko Bačić. Izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Bulj dok ste sada raspravljali zvao me jedan prijatelj i kaže da je gledao malo prije na Novoj TV emisiju, seriju „Lud, zbunjen, normalan“ i izašao je van i valjda mu je supruga promijenila kanal i kada se vratio nije znao jel' to nastavak te serije ili je ovo direktni prijenos iz Sabora. Pa sam mu ja rekao da nije to nastavak serije „Lud, zbunjen, normalan“, onda kolega Bulj u pola noći raspravlja Zakon o fiskalnom … /ne Poštovani kolega Bačiću također se niste držali teme. Izvolite odgovor kolega Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Mene non-stop jedan čovjek pita: „Pa što ti radiš tamo Miro, pa kao da gledam nekakav film tamo u vrijeme Al Caponea? Pa recimo kad se sjetim u kojem ste vi ministarstvu bili za vrijeme, što ste radili od ove države, pa vi ste uništili, vi ste štetočina ove države nemojte se ljutiti. Znate li vi kolike ste vi štete napravili ovoj državi? Ma što pusti, otvarali ste, zatvarali, pljačkali, bojali tunele. Pa znate što ste radili? Fimi medija, uhićivali, locirali, transferirali. Pa ja ne znam što niste. Naravno da ste vi premudri, lipo vam stoji kravata, prepametni, točno odmjerene izjave koje vam upute iz Banskih dvora ovamo vaši pretpostavljeni i to je to, i to je to. I naravno da vam smeta glas normalni. Vama to smeta. Imate s tim problem. A što ćete sada? Ali je činjenica da je ova, jednostavno evo kratko ću vam reći, pljeskali ste i Sanaderu, i Karamarku, i Kosorici, i Plenkoviću i vi s tim nemate problem očito. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolega Bulj. Ja bih vas lijepo molio da u svoj u svoj raspravi, u svojim odgovorima ne omalovažavate bilo kojeg zastupnika jer vas nitko nije omalovažavao. Izvolite kolega Bačić povreda Poslovnika. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Bulj, evo pola sata ste vi i kolega, dakle povrijeđen je članak 238. dakle povrijedili ste mene i članove Kluba HDZ-a, a cijelu se večer, pola sata se vi i kolega Grmoja, kolega Pranjić ismijavate na račun HDZ-a. Pokušavate biti komični. Kada vam se samo malo vrati, odmah vam se objesi nos, odmah ste pogođeni, odmah vam teško pada bilo kakva bilo kakva vrsta humora koji bi išao na vaš račun. Ako ste spremni tako se ismijavati na račun HDZ-a ili na moj osobni račun, ili na bilo kog drugoga onda budite spremni to primiti, a ne odmah cviliti, i plakati i vrijeđati. Zahvaljujem kolega Bačiću. Već sam upozorio kolege i molim još jednom sve vas da ne omalovažavate nikoga i smatram da nije povrijeđen Poslovnik. Izvolite kolega Bulj, povreda Poslovnika. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Povreda Poslovnika 238. Ovo što ste rekli da vrijeđam. Ja sam sretan kada se vi mene spomenete kada govorite. Vi ste inače smiješni. Ja kada vas gledam, kažu ljudi kada vas gledaju samo smiju se, da jednostavno vas gledaju kada im je do smija, da jednostavno ne mogu vjerovati o čemu vi pričate, koje stvari govorite, da govorite kao da živite na Marsu a ne u Hrvatskoj ili negdje gdje

Izvolite kolega Grmoja, povreda Poslovnika. **Grmoja, Nikola (MOST)** Povrijeđen je članak 238. Kolega Bačić se neprimjereno obraća zastupnicima. Nitko ovdje nije kukao. Dapače, uživao sam kako vas demolira Miro Bulj. Ja cijelo vrijeme ovdje uživam gledajući što vam radi čovjek i to u 11 i 42, a ima Miro godina i prošao je cijeli rat. Bilo bi logično da mu se spava, a evo ima najbolje trenutke ove kasne noćne sate. Poštovani kolega također ne smatram da je povrijeđen Poslovnik. Ja bih vas lijepo molio i apeliram na sve vas, hrvatska javnost nas gleda i zadržimo razinu rasprave na razini koja dolikuje ovom Visokom domu. Imamo još jednu povredu Poslovnika, poštovani gospodin Pranić. Izvolite. Ne znam, nisam vas omalovažavao. Ja sam samo rekao istinu, a istina je da ste otvarali radove 2009. Ovaj ću vam predati papir … /Govornik Ja samo govorim činjeničnu situaciju, a meni je žao što se svemu tome, to je tragedija za narod i vrgorskog kraja i Podbijokovlja i dalmatinskih otoka što to nije završna investicija, Zahvaljujem. I vama isti odgovor kolega Praniću. Ne vidim nikakvu povredu Poslovnika. Nastavljamo dalje sa raspravom. Poštovani kolega Marin Škibola izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče Sabora. Evo u ove sitne noćne sate raspravljamo o dosta ozbiljnim temama, o fiskalnoj odgovornosti, fiskalnoj konsolidaciji. Zapravo ja bih to nazvao te termine eufemizmom za mjere štednje. Produbljivanjem recesije u euro zoni koja se pretvorila u ekonomsku depresiju na sceni se javljaju ekonomisti, političari i drugi znanstvenici koji preispituju te fiskalne programe, te fiskalne kriterije i sve se više šire cijelom Europskom unijom. Takav poredak se preispituje jer je jasno da je takav poredak baziran na financijskoj centralizaciji, da je takav poredak baziran na jednom kapitalu koji preuzima glavne tokove, koji preuzima strateške državne firme i koji neće stati dok ne uzme maksimalnu kontrolu nad cjelokupnim sustavom Europske unije. Činjenica je da je euro zona na kritičnoj točci i da u tom kontekstu mora se pronaći ravnoteža između mjera štednja i mjera za poticanje rasta i gospodarstva. Često se gospodin Marić, ministar financija, hvali kako je država u suficitu, kako napredujemo ka suficitu, međutim ne postavlja se pitanje, da li takvom težnjom samo prema suficitu možemo ostvariti gospodarski razvoj, gospodarski napredak i na neki način izvući ovu državu iz ekonomskog i dužničkog ropstva. Ekonomska znanost po pitanju izlaska južnih zemalja Europske unije iz duboke ekonomske depresije je podijeljena. Jedan dio znanstvene elite agitira za daljnje stezanje remena i za daljnje štednje, a drugi dio znanstvenika skloniji je kvantitativnom otpuštanju Europske centralne banke većom ponudom novca tzv. monetarnim dopingom. Ja ću navesti određene primjere, ali u svakom slučaju treba spomenuti jedan oblik na koji način je ova Vlada također pogodovala bankama. Imali ste nedavno Zakon o stambenom subvencioniranju kredita za mlade ljude, i ona se jednostavno državnog, iz državnih prihoda, se privatnim stranim bankama, subvencioniraju kamatne stope. Znači, direktno iz državnog proračuna se stvara deficit za određene privatne bankarske kartele, znači ovim Zakonom o stambenom subvencioniranju kredita. Mi nemamo državne banke. Znači takve mjere za mlade, oko stambenog subvencioniranja kredita moraju ići preko državnih banaka. Island ima dvije državne banke, Ja ću vam navesti primjer Islanda, ali prije primjera Islanda, spomenut ću jednu situaciju koja se dogodila u Ekvadoru. U Ekvadoru je ministar financija bio Rafael Korea. I onda su Rafaelu Korea-i iz Međunarodnog monetarnog fonda iz Svjetske banke govorili o ovoj fiskalnoj konsolidaciji, o rezanju deficita, smanjivanju rashoda, i davali su mu te direktive i upute. On je morao smanjivati mirovine, morao je smanjivati plaće u javnom sektoru, morao je privatizirati državne resurse i tako dalje, i tako dalje. I što je taj čovjek napravio? On je rekao ja ne želim radit to svom vlastitom narodu, ne želim raditi protiv vlastitog naroda, dajem ostavku kao ministar financija, i čovjek je dao ostavku. I pozivam sad gospodine Mariću i vas da razmislite o tom potezu, jer nakon što je Rafael Korea dao ostavku, on se kandidirao za predsjednika države, i prilikom te kampanje, njega su mediji, te bankarske elite, htjeli su ga ocrnit, ali on je na tim predsjedničkim izborima pobijedio i postao je predsjednik države. Danas je Rafael Korea predsjednik države, ali on je bio ministar financija, koji je odbio provoditi mjere štednje. To je ono bitno što trebamo znati. Islandska Vlada na početku financijske krize je imala isto te dijaloge sa Međunarodnim monetarnim fondom i Islandu su oni sugerirali te financijske prilagodbe to jest fiskalne prilagodbe ako žele iz islandske Vlade da im iz Međunarodnog monetarnog fonda pomognu, daju zajmove i tako dalje. I Island je 3 godine provodio te fiskalne prilagodbe i rekao ajmo pokušat, mi ćemo pokušat, ako te fiskalne prilagodbe, rezultiraju boljim životom naših građana, napravili smo dobar posao. Međutim u roku 3 godine, u tom periodu oni su vidjeli da te fiskalne prilagodbe, ne rezultiraju boljim životom građana najsjevernije države Europe. I onda je predsjednik Islanda, što je napravio?, rekao je mi ćemo potražiti određena alternativna rješenja. Koja su bila ta alternativna rješenja? Ta alternativna rješenja su bile, da se teret financijske krize, ne prebacuje na građane štednjama, nego da se teret financijske krize, prebaci na financijski sektor, na bankarske institucije, na kreditne institucije koje su i stvorile ekonomsku krizu, jer nisu građani Europske unije stvorili ekonomsku krizu. Ekonomsku krizu su stvorili privatni bankarski karteli, koji zadužuju države, ogromno zadužuju države, a vi im služite. I da ovo ne bilo samo na riječima, ja sam izvadio podatke. Portugal, Irska, Grčka, Španjolska, dužni su prema bankarskom konglomeratu Intesa Sanpaolo 61,70 milijardi EUR-a. Iste države su dužne prema bankarskom konglomeratu iz španjolskog grada Bilbao BBVA, 60 milijardi EUR-a, talijanskom UniCredit-u dužni su 51,4 milijardi EUR-a, i tako dalje, i tako dalje. U Islandu promišljaju i na drugi način. I Sigurjonsson, zastupnik vladajuće centrističke stranke progresa, predlaže da Središnja banka postane jedini kreator novca, budući da na Islandu kao i u ostalim suvremenim tržišnim ekonomijama trenutno nadzire tek proizvodnju novčanica i kovanica dok ostatak novca kreiraju komercijalne banke kreditnim linijama. Po Sigurjonssonovoj bi zamisli o uspostavi državnog novčanog sustava središnja banka bi postala jedini kreator novog novca o čijoj bi raspodjeli potom odlučivao Parlament. Kada se takva rješenja predlažu da centralna banka provodi ekspanzivniju monetarnu politiku, da uzme nazad vlast nad stvaranjem novca od privatnih banaka onda iz tog financijskog sektora kreću napadi, manipulacije i difamacija svakog onog koji to predlaže. Prva njihova teza je je doći do inflacija. Pazite, doći do inflacije ako centralna banka stvar novac i pušta ga u opticaj kroz proračunski deficit, znači kroz državni proračun. Oni kažu doći će do inflacije. Međutim, kada privatne banke putem multiplikacije kredita i depozita stvaraju nepostojeći novac napumpavaju monetarni sustav onda nitko ne kaže moglo bi doći do ogromne kreditne inflacije, nitko to ne preispituje. Međutim, čim se postave ovakva rješenja odmah Jutarnji list, Hanza Media napadaju i nastoje diskreditirati svakog ekonomista koji tako nešto predlaže. U svakom slučaju ono što treba reći hrvatskim građanima jest da MMF zahtjeva privatizaciju i zahtjeva prodaju, svu prodaju znači bankarskog sektora. Hvala. Poštovani kolega Škibola, u ovaj kasni sat je zaista lijepo čuti ovako vas kao najmlađeg zastupnika da ovako slojevito kao ekonomist razmišljate o teškim temama. Ali ja bih vas pitao nešto s tim u vezi. Naime, je li realno očekivati da će Povjerenstvo za fiskalnu odgovornost funkcionirati kako se od njega očekuje u državi u kojoj pravosuđe ne funkcionira, u kojoj već imamo Povjerenstvo za sukob interesa a onda to je manje-više predstava da USKOK ne radi što treba. Ali ajmo se vratiti na jedan primjer. Vidite iz proračuna su lopatama bacane subvencije u brodogradnju, nikada nitko nije istražio što se desilo sa tim novcem. Prošle je godine upućena jedna inspekcija nadzorna Ministarstva financija, napravili su izvještaj prije 9 mjeseci, Ministarstvo financija i predsjednik Vlade ga nisu smjeli objaviti i mi ne znamo šta se tamo događalo. Zahvaljujem poštovanom kolegi Lovrinoviću, odgovor kolega Škibola. Izvolite. **Škibola, Marin treba reći da ta povjerenstva imaju neku ukrasnu ulogu znači nemaju one nikakvu ulogu odlučivanja, odlučuje se na nekim višim instancama i te odluke se samo tako da ta različita povjerenstva su čisto priča za javnost i da bi se zapravo u ta povjerenstva stavljalo neke stranačke kadrove koji će na posljetku onda širiti neki svoj interes i tako taj politički sustav funkcionira. Ali vi ste se dotakli jedne bitne teme a to je nefunkcioniranje hrvatskog pravosuđa. Znači hrvatsko pravosuđe je toliko sramotno da hrvatski građani uopće ne vjeruju u pravosuđe. I bez funkcionalnijeg i bržeg pravosuđa mi nemamo o čemu uopće niti pričati o nekom .../Govornik se ne razumije./... **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanom kolegi Škiboli. Sljedeća replika poštovani kolega Miro Bulj. Izvolite.

malo ljudi gleda u ovo vrijeme a ja ću vam pročitati ono šta ljudi, evo dobivam poruke pa sam jednu ovdje zaustavio jer se radi o mjestu, tj. otoku odakle dolazi kolega Borić a i vi ste blizu. „Poštovani hrvatski zastupniče, Vladi u Saboru su puna usta Zakona o otocima ali nikome nije palo na pamet da ljudima u otoku olakšaju život sa tim da im smanjuje kojekakva davanja i namete. Konkretno stvar je u tome da Hrvatske vode preko lokalnog poduzeća reketare građane otoka. Za potrošenu vodu od 30 kuna naplaćuje se preko 200 kuna.

Hvala gospodine Bulj na jednom konstruktivnom razmišljanju. Pa vidite, ti proračunski nacrti su jednostavno predviđeni tako da nema tu previše prostora za neku socijalnu solidarnost. Tu, to jednostavno to što je predviđeno tako se provodi. I ono što nas u budućnosti čeka to su povećanje granica za odlazak u mirovinu, duže radno vrijeme, fleksibilizacija tržišta rada znači prema kojoj radnici neće biti zaštićeni nego će poslodavci imati veće ovlasti i jednostavnije načine kako da se koriste tim otkazima. Tako da, ono što treba reći hrvatskim građanima mi zapravo više danas niti živimo u kapitalizmu, mi živimo u jednom hiper kapitalističkom društvu u kojem kapital ruši sve pred sobom i radnici i mali ljudi uopće nisu tu bitni u cijeloj priči. Zahvaljujem poštovanom kolegi Škiboli. Prelazimo na sljedeću raspravu. Poštovani kolega Ivan Lovrinović, izvolite. **Lovrinović, Prije nekoliko dana bila je rasprava na Odboru za financije i državni proračun o prijedlogu Zakona o fiskalnoj odgovornosti i ja sam tamo raspravljao. Tamo se između ostalog predviđa da pored spomenutih članova, dakle, iz institucija, da je jedan član toga Povjerenstva bude iz HNB-a. Ja sam predložio da ako je to tako, onda bi trebao netko iz Odbora za financije državnog proračuna, sjediti u Savjetu HNB-a ili netko iz Ministarstva financija u Savjetu HNB-a, tako da dođe do zgodnog odnosno poželjnog, ajmo tako reći, među utjecaja, jedne i druge strane. E sad vi vidite ovdje, čitavo vrijeme HNB ubacuje se, ajmo tako reći, svugdje odnosno netko je protežira da ona bude svugdje, da ona svima docira što treba raditi, ali kod nje tamo u Savjetu ne može biti nitko. Evo vidite, to je jedan problem. I što sam ja predložio, da umjesto HNB-a, njenog člana, bude jedan uvaženi predstavnik akademske zajednice iz nekog instituta, fakulteta jer imamo izvrsnih stručnjaka u RH. Ali, sada da pređem na ovako još neke kutove gledane na ovaj Prijedlog zakona, vidite. Ovaj Prijedlog zakona ima smisla za uređene države, on je naprosto došao kao jedan nalog iz Brisela, kako mi volimo reći, da i RH uvede Povjerenstvo za fiskalnu odgovornost, koje je do sada postojali, ali, evo, ono se sada profesionalizira, imati imati će posebno odvojen ured, neće se ovdje sastajati u Saboru, kao da ne bude pod paskom politike, zamislite u Saboru, a Sabor je potpuno podređen ovoj instituciji preko ovdje ceste, Trga Sv. Marka, to je Vlada, pa tako da je naš politički sustav potpuno, poštovani građani koji nas pratite u ovaj kasni sat, on se potpuno okrenuo na glavu. Umjesto da Sabor bude nadređen kao vrhovna institucija svima, on je došao u situaciju da bude sluga, sluškinja predsjedniku Vlade i ljudima koji su njemu, znači, odani odnosno podobni. prema tome, ne vidim, neće biti koristi od Zakona o fiskalnoj odgovornosti, taj Zakon je inače potreban, on je dobro došao da se nadzire, regulira vlast, što će raditi, kako će trošiti. objavite ministre konačno onaj izvještaj kako se troše državne subvencije u Brodogradilištima, vi ste poslali tamo ekipu u 7 mjesecu prošle godine, pola godine su tamo radili, sačinjen je izvještaj, vi ste u jednom intervjuu rekli da ne smijete objaviti, je li toliki kriminal dolje, jesu te milijarde zaista kriminalno potrošene, jel vam netko prijetio, pa ne smijete objaviti. Pitao sam i premijera i on je izbjegao. i što će sada jadno Povjerenstvo za fiskalnu odgovornost napraviti u ovako jednoj državi gdje ne poštuje, gdje ne funkcionira pravosuđe, zakon itd. Dobro. Ajmo malo i konkretno jer vi znate da mi iz stranke Promijenimo Hrvatske ne govorimo o dojmovima, mi nismo ljudi senzacionalisti, populisti, mi nismo klijantelisti. Ajmo vidjeti kako stoji Italija na primjer. Jeste se možda pitali gospodine ministre, evo ovdje su i predstavnici Ministarstva financija, koje također pozdravljam u ovaj kasni sat. Vidite, kada je osnovana Europska monetarna unija, jel tako, Euro zona 1999. godine, a formalno je uveden EURO 2001.-ve godine, tada je nekoliko zemalja, pazite, dvostruko probilo mastriški kriterij o javnom dugu. Vama je to kao doktor ekonomije poznato. Italija je tada imala preko 120, 130% javni dug u odnosu na BDP. Belgija je imala, Portugal i još nekoliko zemalja, a mastriški kriterij 60%. Pa recite vi nama zašto su te zemlje uopće mogle ući u Eurozonu, prihvatiti EURO i od tada do sada nisu smanjile svoj javni dug. Italija, evo, ima 130% javni dug u odnosu na na svoj BDP i dalje je u Eurozoni. A vi nas gurate, hoćete nas ubaciti u onaj brzi vlak, da slikovito kažem, prema Grčkoj, prema grčkom scenariju. Ajmo se još malo zadržati na Italiji. Vidite, piše pismo Europska Komisija odnosno gospodin Moscovici, piše talijanskom premijeru i kaže, slušaj, nemoj se igrati, moraš smanjiti proračun za slijedeću godinu, ti hoćeš da bude deficit 2,4%, nije to u skladu naprosto s našim Pravilima, moraš ga još bitno smanjiti. Odgovara mu talijanski premijer, mi smo obećali našem narodu da ćemo ovako napraviti, nećemo ga izdati i prevariti. Italija godišnje plaća na kamate samo na svoj državni dug 35 milijardi EUR-a, što je dvostruko više nego što izdvaja za obrazovanje. Oni imaju javni dug od oko 2 tisuće 300 milijardi EUR-a. Kada se zaljulja Italija, a samo što nije, oni već plaćaju, njihov je rejting pao, plaćaju novo zaduživanje 3,5%, čak nešto lošije od nas ili tu. Prema tome, jel se vi pitate što će se ovdje događati u Eurozoni, u EU, sa EUR-om, a vi nas gurate i rukama i nogama, samo da bi ovaj premijer naš stekao tamo neke zasluge, da bi neku funkciju dobio, a sa zemljom i gospodarstvom, šta bude, bude, njega to ionako ne interesira. E sada vidite, vratimo se ponovo Italiji. Italija je treće najveće gospodarstvo EU, ogromno gospodarstvo, respektabilna industrija. Međutim, imaju sve više i više problema. I kao što je maloprije dobro diskutirao moj kolega Škibola ovdje, ove zemlje više ne mogu trpjeti taj koncept stezanja koji nameće EU, a prije a prije svega u tom smislu Njemačka. One su taj koncept štednje i stezanja remena nudili i kao rješenje Grčkoj. Pa vidite kakva je danas situacija u Grčkoj. Grčki javni dug je porastao na 180% BDP-a. I slušajte sada ovo, Grčka nikada neće smanjiti svoj javni dug, na kraju će se morati otpisati najprije pola njenih vanjskih dugova, a u drugom poluvremenu sve će joj se morat otpisati ako žele da ostane u Europskoj uniji i euro zoni. Znači, poštovane dame i gospodo ovo su ozbiljne tendencije, ovo su ozbiljne okolnosti. Ovo se mora uzeti u obzir. Mi nismo jedna mala, mi jesmo mala ali nismo zatvorena ekonomija. Ovdje talijanske banke u pravilu one drže 40% hrvatskog bankarstva pazite. I sada ako se zaljulja Italija imate li scenarij za to? Nema odgovora, nema razmišljanja o tome. Zato sam rekao da je proračun koji ste predložili nerealan i previše je optimističan. I evo da završim da ne idem baš do kraja. Želim poručiti sa ovog mjesta. Mi nećemo kao oporba Stranka promijenimo Hrvatsku vidite ostajemo do kraja, ako treba do jutra nećemo otići jer ovo su važna pitanja. Želimo svaku stavku provjeriti koju ste ovdje iznijeli. Rekli smo da pogodujete prije svega vlasnicima krupnog kapitala, predstavnicima na štetu radnika i umirovljenika. I ja sam uvjeren i pozivam građane da na sljedećim izborima kao prvo masovno izađu posebno one koji ne izlaze, jedini je put rješenja hrvatske krize izlaska da vi dobri ljudi vas oko 800 tisuća koji ne izlazite na izbore, kojima su zgadili politiku zbog svih promašaja da konačno izađete. Vi vjerojatno, uvjeren sam mislite pojedinačno da je najbolje da ne idete na izbore da vi njima kažete kako ste vi pravi, da ne želite s njima imati posla. Ma oni se upravo raduju tome. Oni žele da vi do kraja života ne izađete na izbore. Ali izađite na izbore i vi ćete znati za koga ćete u tom slučaju glasati. Možda netko od vas misli kakve ovo ima veze sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti. Pa to je par exelance važno. Vaš glas na izborima će jedino promijeniti Hrvatsku da konačno dođu pravi ljudi, pošteni, stručni jer ovo je naprosto vidite neizdrživo. Hvala Zahvaljujem poštovanom kolegi Lovrinoviću. Replika poštovani kolega Škibola. Izvolite. **Škibola, Marin (Nezavisni)** Poštovani potpredsjedniče Sabora. Gospodine Lovrinović, dotakli ste se mnogih tema. Međutim jedna bitna tema je ta što hrvatski građani ne izlaze na izbore u velikom broju. Znači preko 800 tisuća ljudi ne izlazi na izbore i činjenica je takva da su HDZ-e i SDP-e stvorili taj sustav stranačke interesne infrastrukture koja izlazi na izbore više radi svojih interesa, nego što su svjesni i odgovorni da su izbori ključna stvar za budućnost neke države. I oni građani koji smatraju da svojim apolitičnošću da rade dobru stvar, zapravo rade katastrofičnu stvar i pomažu tim stranačkim interesnim infrastrukturama duga. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovani kolega Škibola. Niti jedne riječi niste rekli o temi i o točki dnevnoga reda. Dakle, vaša replika je zaista

što je važno i najvažnije, pa tako i Zakon o fiskalnoj odgovornosti predmet je političkog sustava i odlučivanja. Pa ne raspravlja se u Saboru o Zakonu o fiskalnoj odgovornosti slučajno. Pa tko ovdje sjedi? Pa vidite ovih 11 zastupnika koji su otišli kod ovog gradonačelnika ovdje našeg najveće grada, pa jesu li to ljudi koji predstavljaju građane koji su ih izabrali na izborima? Oni su njih prevarili vidite. se/ …kada dođe i ovaj zakon on će biti izglasan. Međutim, zašto i ovaj proračun, to je povezano, zašto je takav kakav je? Kome on pogoduje? Pa svima onima koji su ugurali u svoje kućice neke brojke koje im odgovaraju. Zamislite koliko će se na javnim natječajima po svemu ovome izvući novca, znači u korupciji od svega toga. Prema tome, samo izlazak ljudi koji ne izlaze na izbore okrenut će čitavu priču u pozitivnom smjeru Hrvatsku. Zahvaljujem poštovanom kolegi Lovrinoviću. Završna rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovani kolega Ivan Šuker. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre ja znam da su već kasni sati, međutim kada smo 2010. donosili ovaj zakon onda smo ga donosili isključivo sa jednom željom, a to je da povećamo odgovornost proračunskih korisnika prema trošenju javnih sredstava. No, kada govorimo o ovome zakonu danas, kolegice i kolege, je li tko danas možda u svojoj raspravi o proračunu spomenuo mišljenje Povjerenstva za fiskalnu politiku? Je li tko možda u proteklim godinama pročitao mišljenje Povjerenstva za fiskalnu politiku koje nije baš bilo u skladu s onim što je Vlada govorila o proračunu? Nego su upozoravali na određene stvari pa i dok je Hrvatska bila u mjerama prekomjernog deficita onda je to Povjerenstvo itekako upozoravalo na određene nesrazmjere u proračunu, proračunskim planiranjima itd. Međutim, kada se ne čitaju dokumenti onda je sve suvišno. Ali javio sam se završno u ime Kluba HDZ-a samo zbog jedne stvari. Da se pročitao članak 29. ovoga Zakona onda vjerojatno mnoge rasprave ne bi išle u ovom smjeru u kojem su išle, nego bi išle u jednom sasvim drugom smjeru zato što ovo Povjerenstvo za fiskalnu politiku je prije svega da tako kažem radno tijelo ovog Visokog doma. Jer u članku 29. kaže da Povjerenstvo izvješćuje Hrvatski sabor o svom radu najmanje jednom godišnje i to najkasnije do 1. srpnja tekuće godine i za prethodnu godinu, a na zahtjev Hrvatskoga sabora odnosno Odbora za financije i državni proračun polugodišnje odnosno tijekom godine. I kada bi mi koristili mogućnost ovoga članka 29. i kada bi malo bolje proanalizirali sastav tog Povjerenstva, pa ja baš ne mislim da ljudi koji su u sastavu tog Povjerenstva i zbog svog stručnog integriteta bi dozvolili da to izvješće koje bi oni podnesli ovom Visokom domu bi išlo baš kontra struke, kontra znanja. Međutim, kada se želi nešto osporiti, kada se želi osporiti nešto što je dobro i što je napredno onda se priča o svemu i svačemu. Tako se ovdje večeras uopće nije pričalo niti o zadacima Povjerenstva, niti o promjenama koje donosi ovaj Zakon niti ništa, nego naprosto samo zato što to vladajući predlažu to ne valja. Ali ponavljam vam, da li ljudi iz prošlog saziva Povjerenstva bi dali svoj stručni dignitet zbog nekakvih političkih pritisaka? Ne bi sigurno. I nemojmo ljude prije nego što ih izaberemo, prije nego što počnu raditi osuđivati. Rađe sačekajmo njihovo prvo izvješće i onda govorimo o radu tog Povjerenstva. Rađe dignimo ruku za to da se to Povjerenstvo ekipira u stručnim službama da nam mogu pripremati materijale i da nam mogu raditi određene analize koje bi trebale biti neovisne. Jer na žalost ovakve rasprave kakve se vode u ovom Visokom domu to je nešto što nema veze s ničim i nije čudo što nas onda ljudi ocjenjuju ovako kako nas ocjenjuju. Hvala lijepa. Zahvaljujem poštovanom kolegi Šukeru. S ovim smo iscrpili sve rasprave. Zaključujem raspravu o ovoj točki dnevnoga reda. Zahvaljujem se ministru financija gospodinu Zdravku Mariću, glavnoj državnoj rizničarki Ivani Jakir Bajo, pomoćniku ministra Stipi Županu i savjetnici ministra Ani Zorić na obrazloženjima i odgovorimo. Glasovat ćemo o ovoj točki kada se za to steknu uvjeti.